gospodine predsjedniče. Kolegice i kolege. Naredne prijedloge odluka Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskog sabora utvrdio je na 30. sjednici 27. veljače 2014. godine. Prva odluka jeste prijedlog Odluke o izboru članice i prestanku mandata članice Odbora za vanjsku politiku Hrvatskog sabora. Za članicu Odbora za vanjsku politiku Hrvatskog sabora bira se Jadranka Kosor. Dana 1. srpnja 2013. dužnost članice Odbora za vanjsku politiku Hrvatskog sabora prestala je obnašati Ruža Tomašić zbog mirovanja zastupničkog mandata. Hvala lijepa. Otvaram raspravu o prijedlogu odluke. Poštovani zastupnik Ivan Šuker. Gospodine predsjedniče, kolegice i kolege ja moram reći da čisto sa ljudske strane mi je neugodno raspravljati o ovoj točki, međutim s obzirom da želim da se u ovom Saboru radi po principima i pravilima i uopće nije sporno ovdje ime, međutim iz razgovora sa kolegom Šimunovićem Šimunovićem iz HSP-a dr. Ante Starčević kojoj pripada gospođa Ruža Tomašić s njim nitko nije razgovarao, sa najvećim klubom oporbe HDZ-om nitko nije razgovarao. Ovo je mjesto koje pripada oporbi i dakle na načelnoj razini, mi se sutra možemo dogovoriti da imenovanje bude ovakvo kao što je predloženo to uopće nije sporno ali ne možemo prihvatiti kolegice i kolege da netko, da li je to predsjednik kluba najveće stranke u vladajućoj koaliciji tako predloži, i da se imenovanja vrše na takav način. ovo su čisto principijelni razlozi. Mi se sutra možemo dogovoriti i dapače mi u Klubu HDZ-a nemamo ništa protiv da bude ovakvo predloženo rješenje kao što je predloženo samo je ovo stvar principa i u ime Kluba HDZ-a ja izražavam oštri protest jer sutra će se opet napraviti nešto slično kada nekome ne bude pasalo. Mislim da je bila elementarna pristojnost ako se već nije željelo razgovarati sa predstavnicima klubova oporbe da je netko razgovarao sa kolegom Šimonovićem i ponavljam, meni kao predstavniku HDZ-a i kao čovjeku vrlo je nezgodno raspravljati u ovoj točki. Međutim ovdje se radi o principa. Isto kao što je bio princip kad sam raspravljao o amandmanima Vlade jer je naprosto kao oporba koja je pripadala ovom mjestu moramo upozoriti na ovo. Ja ne znam da li je netko razgovarao sa Laburistima i HDSSB-ovcima ali nitko nama nije dao informaciju i kolega Dragovan kao predsjednik kluba ili netko drugi iz vladajuće koalicije naprosto nema na takav način davat prijedloge za kvotu koja pripada oporbi. U ime Kluba SDSS-a poštovani zastupnik Milorad Pupovac. Izvolite.

prilično dugo djeluje bez jednog člana odnosno jedne članice. Ja se slažem s kolegom Šukerom da se treba držati principa ali isto tako pretpostavljam da se slažemo da principe ne treba opstruirati i da odbori zbog opstrukcije tih principa ne bi smjeli bez obzira da li je to namjerna ili nenamjerna opstrukcija, bez obzira da li je ta opstrukcija rezultat nezainteresiranosti ili nekog drugog razloga ali odbori moraju djelovati u punom sastavu zbog velikog broja aktivnosti zastupnika i zastupnice često nam se događa da se borimo za kvorum. Iz tog razloga je jako važno da imamo puni sastave odbora. I ja vas molim da vodim računa dakle o tome da zaštitimo principe bez obzire kojem momentu se to radilo, da li se radilo o tome da principe treba poštivati u konzultacijama ili treba principe zaštititi i time što nećemo djelovati dok se provede, da ih se ne primjenjuje. Dakle, odbor je djelovao bez jednoga člana već jako dugo. A ako je posrijedi gospođa Kosor nije moje da ja budem advokat gospođe Kosor ali jeste moje je kao zastupnika u Hrvatskom saboru da kažem kako je sramota da bivša premijerka i bivša predsjednica jedne od vodećih hrvatskih političkih stranaka nije članica ni jednoga odbora ovoga Sabora. Ne prigovaram nikome ništa nego govorim samo u ime svoje savjesti i svojeg osjećaja i u ime poštivanja ovoga Sabora. Prema tome ako nema nikakvog razloga da se bude protiv prijedloga gospodina Lučina, ja vas molim da onda ovu činjenicu u kojoj smo svi zakazali kad je posrijedi poštivanje principa stavimo na stranu ili da glasujemo ovaj prijedlog kako treba. Imamo dvije replike. Prva replika poštovanog zastupnika Davorina Mlakar. **Mlakar, Davorin (HDZ)** Hvala lijepa. Gospodine predsjedniče evo javio se predsjednik Odbora raspravljajući o nečemu što uopće nije bila suština naše primjedbe. A kolega Šuker govoreći u ime kluba je izričito rekao da se mi ne protivimo i ne razgovaramo o osobama koje bi trebale biti imenovane u pojedine odbore. Govorili smo o principu dogovaranja zastupljenosti svih parlamentarnih stranaka u saborskim odborima. I do sada smo se tog principa držali. Mjesto o kojem se radi je mjesto koje po dogovoru i s vladajućom koalicijom pripada oporbenim strankama i ne može si vladajuća koalicija uzeti za pravo da umjesto oporbe određuje tko će sjediti u ime oporbe u saborskim odborima. problem rada Odbora za vanjsku politiku uvaženog kolege Pupovca je hvale vrijedno da se nastoji riješiti ali je njegova odgovornost kako će odrediti većinu potrebnu za donošenje odluka ne na na način da uzima pravo oporbenim strankama da imenuju svoje predstavnike u saborski odbor. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Ponovit ću još jedanput mi smo suglasni oko toga da je potrebno zaštititi osnovan princip u radu Sabora kada je posrijedi konzultacija između vladajuće većine i opozicije odnosno saborske manjine i tu nema nikakve sumnje. Ali isto tako je potrebno otkloniti smetnje koje mogu nastati bilo nenamjernom bilo namjernom opstrukcijom kao da je posrijedi ova konzultacija. Ovdje se dogodilo da se više od pola godine, gotovo ne više od pola godine nego preko godinu nije imalo puni sastav odbora za vanjsku politiku i slažete se valjda da je to isto tako važan element poslovničke aktivnosti ovoga sabora kao i princip međusobne konzultacije. A jednako tako, valjda valjda je jasno da bivša premijerska koja je vodila vanjsku politiku RH u svojem mandatu i predsjednica jedne od vodećih stranaka koja je vodila vanjsku politiku ne bi smjela biti povodom za ovu vrstu rasprave ali ako je vi želite možemo i o tome raspravljati. Hvala lijepo. Nastavljamo sa raspravom. Na redu je poštovani zastupnik Dragutin Lesar u ime kluba. Povukao je.

vas podsjećam da je raspodjela kvota popuna radnih tijela na početku mandata bila rađena prema broju zastupnika odmah nakon izbora i po kvoti obračunati mandati tada. U međuvremenu u ovom Saboru nastala su dva nova kluba zastupnika, neke stranke imaju manji broj mandata nego su imali tada kada se taj obračun i onda moramo biti korektni do kraja i zatražiti novi obračun svih kvota i vladajuće i oporbene i unutar … i onda ćemo i onda ćemo moći biti sigurni kome koje mjesto pripada. I drugo, neka nas ovo iskustvo nauči da prilikom popuna radnih tijela se uvijek poštuje isti pristup i isti princip. Matični odbor za predlaganje je poznat i on se mora prilikom traženja kandidature obratiti klubovima, bilo vladajućim, bilo oporbenim kako bi do kraja poštivali proceduru koju smo dogovorili na samom početku mandata. I prilikom prestrojavanja ili prelazaka zastupnika iz oporbe u vladajući ili vladajuće u oporbenu kvotu to podrazumijeva i kontrolu kvota koje su na početku bile utvrđene i onda ćemo biti do kraja onome što se uvijek do sada do sada i radilo. Postoji i ljudska dimenzija ovog prijedloga i točno je da kolegica Kosor kada je kvota bila, usput budi rečeno računana je bila zastupnica HDZ-a kao i još dva zastupnika koji više nisu u istom klubu pa možda nova matematika pokaže nešto drugo. Razumjet ćete./ … Dobro. I ljudska dimenzija toga je da doista imamo situaciju bivše premijerke koja nije ni članica niti jednog radnog tijela u Parlamentu i ako ovo ne prihvatite, ako se ovo ne prihvati, ja ću se osobno povući iz jednog radnog tijela i ustupiti to mjesto gospođi, kolegici Kosor kao znak poštovanja prema osobi koja je bila na čelu Vlade. Hvala lijepa. Replika poštovanog zastupnika Ivana Šukera. i to ću sada reći, a ovdje se radi o principima i ovdje jasno hrvatska javnost je imala priliku vidjeti koliko se pojedini zastupnici koji drže ovdje moralne lekcije zalažu o principima. Pogledajte Poslovnik, nemate mi pravo dat repliku, bar ste to mogli naučiti za sve ove godine. Koliko se zalažu za principe kada njima to paše, a ja sada gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, stvarno mi sad nije jasno i neugodno mi je, ispričavam se kolegici Kosor, tko je predložio gospođu Kosor za ovaj odbor? Doveli ste gospođu Kosor u jednu užasno neugodnu situaciju, ja sam predložio da se, samo malo, samo malo, ja vas lijepo molim. Pa čemu nervoza, kolegice i kolege? Čemu nervoza? … /Upadica predsjednik: Nastavite s replikom, a pustite mene da…/ … Ali ja bih vas samo molio, dakle ja sam lijepo rekao da mi, što se nas osobno tiče nemamo ništa protiv ovakve rasprave, ali kolegice i kolege, ovdje se kaže da nitko nije predložio. Da li je predsjednik odbora, novog zastupnika, kolegu Šimunovića koji ne zna za pravila, došao je friško u Sabor, da li je netko pitao tog zastupnika hoće li on doći u taj odbor umjesto svoje predsjednice? Pa budimo principijelni do kraja, najlakše se je ovako nabacivati kad komu kome paše. Dapače, kolega Lesar, ja sam spreman da izračunam o tome, samo ćemo onda vidjeti kako tko u kojim klubovima nastupa.

se radi novi izračun i onda smo principijelni do kraja. Nadam se da protiv toga nemate ništa jer HDZ tada je izgubila, ako se ne varam, odnosno klub HDZ-a, 3 saborska zastupnika, 4. Hvala lijepa. U ime kluba SDP-a, poštovani zastupnik Šime Lučin. **Lučin, Šime (SDP)** Hvala lijepo. Kolegice i kolege, sasvim kratko s obzirom da je toga dosta već rečeno. mislim da kad je riječ o Odboru za izbor i imenovanje, obzirom na posao koji taj odbor obavlja da smo se maksimalno u protekle dvije godine trudili i da de facto nikad nismo iznevjerili princip Evo, najbolji je ovaj zadnji primjer da nam je trebalo više od 3 tjedna, odnosno 2 tjedna klubovima oporbe da se dogovore recimo oko vanjskih članova za dva odbora, za Vanjsko politički odbor i Odbor za europske poslove. Međutim, ako vi na odboru dobijete prijedlog od kluba, piše vam u materijalima tko je koga predložio, uvijek za svakog člana ili prijedlog koji ide prema odboru, piše tko ga je predložio, dobijete prijedlog u ovom konkretnom slučaju za gospođu Kosor. Imate odbor gdje 7, pa

Ajde možemo i drugačije. Ja moram priznati da sam bio iznenađen kad sam vidio, ja sam mislio da je to usuglašeno, ali je činjenica gospodine Šuker, ako ćemo sad dobacivati, da ste vi kad ste izbacili gospođu Kosor iz stranke, izbacili je i iz svih odbora. E sad držite ovdje nama principijelne propovjedi. Pa dajte, molim vas. Uopće se tu ne radi o principima. I molim vas lijepo, dakle, ono što mene brine, a to je da vaša 4 člana, odnosno na sjednici odbora je bilo 5 oporbenih članova kad smo o tome raspravljali. Nitko nije ništa primjetio. Ne mogu ja znati da li se u svakom slučaju konkretnom, vidite koliko tih imenovanja ima, uvijek dogovore oporbeni političari, odnosno zastupnici. Prema tome mi ćemo i dalje nastojati raditi, a to da li ćete se vi u svakom slučaju moći u oporbi dogovoriti ili ne morate priznati da nije naš problem. Hvala lijepa. **Leko, Josip (SDP)** Imamo jednu repliku poštovanog zastupnika Branka Vukšića. Izvolite. Kolega Lučin u potpunosti se slažem sa jednom vašom konstatacijom. Jedna stranka koja nije smjela u ovom slučaju govoriti o principima je upravo HDZ. Hvala lijepa. Da nastavimo sa radom. Najprije da se izjasnimo tko je za prijedlog odluke odbora. Tko je za? Hvala. Tko je protiv? Hvala. Ima netko suzdržan? Molim rezultat. Utvrđujem da smo jednoglasno sa 113 glasova za donijeli odluku predloženu kako je predložio Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove. Idemo na broj 2 odluku. **Lučin, Druga odluka je odnosno prijedlog odluke o izboru članice i prestanku mandata članice Odbora za zdravstvenu i socijalnu politiku Hrvatskog Hrvatskog sabora. Za članicu Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku Hrvatskog sabora bira se Marija Ilić. Dana 13.prosinca 2013.dužnost članice Odbora za zdravstvenu i socijalnu politiku Hrvatskog sabora prestala je obnašati Višnja Fortuna zbog mirovanja zastupničkog mandata. **Leko, Josip (SDP)** Otvaram raspravu o prijedlogu odluke. Nema zainteresiranih. Zaključujem raspravu. Dajem na izjašnjavanje odluku odbora. Tko je za? Hvala. Tko je protiv? Hvala. Ima netko suzdržan? Molim rezultat.

Razrješuje se član Odbora za regionalni razvoj i fondove EU Hrvatskog sabora Silvano Hrelja. Za članicu Odbora za regionalni razvoj i fondove EU Hrvatskog sabora bira se Lijana Cvjetović. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Otvaram raspravu o prijedlogu odluke. Nema zainteresiranih. Zaključujem raspravu. Dajem na izjašnjavanje prijedlog odluke. Tko je za? Hvala. Tko je protiv? Hvala. Ima netko suzdržan? Molim rezultat. Utvrđujem da je jednoglasno sa 11o glasova za donešena predložena u tekstu kako je predložio Odbor. Broj 4. **Lučin, Šime (SDP)** Prijedlog odluke o imenovanju člana i prestanku mandata člana Izaslanstva Hrvatskog sabora u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe. Za člana Izaslanstva Hrvatskog sabora u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe imenuje se Goran Jandroković. Dana 18.rujna 2013.dužnost člana Izaslanstva Hrvatskog sabora u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe prestaje obnašati Božidar Kalmeta zbog mirovanja zastupničkog mandata. **Leko, Josip (SDP)** Nema zainteresiranih. Zaključujem raspravu. Dajem na izjašnjavanje tko je za predloženu odluku? Hvala. Tko je protiv? Ima li netko suzdržan? Molim rezultat. Utvrđujem da je jednoglasno sa 108 glasova i donešena kako je predložio Odbor. Idemo na broj 5. Prijedlog odluke o imenovanju članova Odbora za europske poslove Hrvatskog sabora. U Odbora za europske poslove Hrvatskog sabora imenuje se za članove iz reda javnih znanstvenih i stručnih djelatnika dr. Goran Bandov, Ana Gruden, Zlatko Komadina, dr. Višnja Samardžija, Nikolina Klajić i Natko Vlahović. **Leko, Josip (SDP)** Otvaram raspravu o prijedlogu odluke.

Ima li netko suzdržan? Molim rezultat. Utvrđujem da je većinom glasova 106 glasova za i 1 glasom protiv donešena predložena odluka u tekstu kako je predložio odbor. Idemo na broj 6 poštovani predsjedniče. **Lučin, Šime (SDP)** Prijedlog odluke o imenovanju članova Odbora za vanjsku politiku Hrvatskog sabora. U Odbor za vanjsku politiku Hrvatskog sabora imenuju se za članove iz redova javnih, znanstvenih i stručnih djelatnika dr. Branko Caratan, dr. Vesna Crnić-Grotić, dr. Ivica Maštruko, Zvonimir Majić, dr. Tonči Tadić i dr. Mišo Munivrana. Otvaram raspravu o prijedlogu odluke. Nema zainteresiranih. Zaključujem raspravu. Dajem na izglasavanje prijedlog odluke. Tko je za? Hvala. Tko je protiv? Ima netko suzdržan? Molim rezultat. Utvrđujem da je donešena predložena odluka većinom glasova 104 glasova za i 1 glasom protiv. Time smo iscrpili izbore, imenovanja i razrješenja za ovu sjednicu. Vidim ruku Vidim ruku poštovanog zastupnika Gordana Jandrokovića. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Pa već je kolega Kajin postavio to pitanje s njime se vrlo teško složiti, ali evo ima situacija kada mislimo isto. Dakle i nas isto tako zanima u ime kluba HDZ-a postavljam pitanje zašto danas nećemo glasovati o Izvješću o radu Državnog odvjetništva za 2012.godinu? Da li ima neki objektivan razlog? Što se je u međuvremenu promijenilo? Da li je možda razlog tome ono što se događa u Sisačko-moslavačkoj županiji i ne djelovanje Državnog odvjetništva u toj županiji po pitanju Lovrić-Merzel? Dakle, zanima nas koji su razlozi, vi imate poslovničko pravo reći onako kao što ste i rekli da se nisu stekli uvjeti. Ali zbog interesa javnosti na koji se vrlo često pozivate mislim da bi bilo vrlo korektno da nam kažete zašto i zbog čega danas ne glasujemo o Izvješću o radu Državnog odvjetništva za 2012. godinu. **Leko, Josip (SDP)** Uistinu se nisu stekli razlozi za odlučivanje jednog drugog i trećeg materijala.